po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 617 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona primili ste. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ovih radnih tijela ste primili. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministrice kulture Berislav Šipuš. Izvolite. Vrlo kratko o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s konačnim prijedlogom zakona. Predlaže se izmijeniti Zakon o kazalištima i to tako da uredimo sljedeća pitanja. Nedorečenost zakona u slučaju kada intendanta nacionalnog kazališta ili ravnatelja javnog kazališta, javne kazališne družine trebaju sporazumno imenovati dva ili više osnivača, a sporazum se ne može postići. Predlaže se dati ovlast tijelima koja obavljaju nadzor da imenuju vršitelja dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, dakle Ministarstvo kulture, odnosno ministru kulture za nacionalna kazališta, Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i uredima državne uprave u županijama za javna kazališta i družine. Slijedom navedenog određuje se za nacionalna kazališta da intendanta nacionalnog kazališta na prijedlog kazališnog vijeća imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača, odnosno sporazumna predstavnička tijela osnivača kada nacionalno kazalište ima više osnivača, a potvrđuje ministar kulture. Dakle, ako na dan isteka ili prestanka mandata nema sporazuma predstavničkih tijela osnivača intendanta nacionalnog kazališta kojem je istekao ili prestao mandat razriješit će ministar kulture i imenovati vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta bez provođenja javnog natječaja, koji obavlja svoju dužnost do imenovanja intendanta nacionalnog kazališta odnosno vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta od strane osnivača. U drugom smjeru, za javna kazališta i javne kazališne družine propisuje se da ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, čiji su osnivači županije, zatim Grad Zagreb, gradovi i općine, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog kazališnog vijeća. Ako se dva ili više osnivača ne mogu dogovoriti oko imenovanja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja, prednost se daje osnivaču odnosno osnivačima s većinskim udjelima koji mogu na prijedlog kazališnih vijeća imenovati ravnatelja kazališne ustanove. Međutim, ako se ipak ne obavi imenovanje tada imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja ured državne uprave u županijama, odnosno u Gradu Zagrebu jer će to biti gradski ured nadležan za poslove kulture. Na kraju, propisuje se da ravnatelja javnog kazališta kojem je osnivač Republika Hrvatska imenuje i razrješava ministar kulture, a u slučaju da je Republika Hrvatska suosnivač s najmanje ½ udjela ministar kulture uz prethodno pribavljeno mišljenje od suosnivača. Ako je pak Republika Hrvatska suosnivač s jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koje imaju većinski udio, ravnatelja javnog kazališta imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača s većinskim udjelom na prijedlog kazališnog vijeća uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra kulture. (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovani predstavnici ministarstva, gospodine Šipuš, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s konačnim prijedlogom zakona, za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Naime, čitajući tekst ali i ono što se događalo u prošlim tjednima svi mi dobro znamo da se ovo zakonsko upravo mijenja radi Grada Osijeka tj. Osječko-baranjske županije tj. radi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Pa evo nekoliko rečenica Grad Osijek i Osječko-baranjska županija su suvlasnici kazališta u obimu 50:50% i izdvajaju godišnje oko 12 milijuna kuna za Hrvatsko Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Ono što je bitno naglasiti nekom kronologijom, da bi bile jasnije upravo ove izmjene članka 25. koji je važan, a vidjelo se i prije nekoliko mjeseci kad se mijenjao zakon zbog Zagreba, a kad su pojedinci u Hrvatskom saboru i naglašavali kao što je to i predsjednik našeg kluba gospodin Salapić, da će se zakon uskoro mijenjati i zbog Osijeka. To je također naglašavao i gospodin Mesić i još neki drugi članovi tj. zastupnici u Hrvatskom saboru. Dosta je bilo rasprave, ali gledajući i ove izmjene onda izmjene sigurno da se trebaju raditi sa strukom, ne samo s pravnom strukom nego i sa ljudima ljudima koji se bave kulturom i kulturnom umjetnošću. Ono što želim reći, da Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku staro je gotovo 107 godina i nikad se iz Zagreba nije imenovao ni v.d. intendant ni intendant, osim što se potvrđivao. To smo imali i u prošlim periodima, no ako netko misli da treba imenovati iz Zagreba intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku smatram da je to loša politička odluka. A ovo treba biti odluka u interesu kulture, odluka u interesu Hrvatskog narodnog kazališta Hrvatsko narodno kazalište je u vlasništvu 50% grad, 50% Osječko-baranjska županija. Čisto jedna mala kronologija. Naime, Osječko-baranjska županija i Skupština Osječko-baranjske županije potvrdila je gospodina Schneideira za v.d. intendanta. Isto tako, Kazališno vijeće je isti dalo prijedlog. Znači, članovi i grada i Osječko-baranjske županije s tim da i gradonačelnik Osijeka 12. prosinca 2013. piše poštovanoj ministrici Andrei Zlatar Violić. Poštovana ministrice Zlatar Violić, zbog nastavka kontinuiteta rada Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku suglasan sam s prijedlogom Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku da dosadašnji intendant Božidar Schneider nastavi sa aktivnostima koje će osigurati nesmetani rad HNK u Osijeku i dovesti do raspisivanja natječaja za izbor intendanta. Ono što se jasno govori i u ovom dopisu što je potvrdila i Osječko-baranjska županija, no i Kazališno vijeće prije toga normalno da je sagledavalo sve pristigle zahtjeve koji su pristigli na 48. sjednicu Kazališnog vijeća 11. prosinca 2013. godine. članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su prihvatili izmjene i prijedlog, te donijeli odluku i zaključak Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Osijek predlažu osnivačima gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji za se za vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodno kazališta u Osijeku imenuje dosadašnji intendant Božidar Schneider. Sve je to važno radi uvoda, jer jedina županija u RH koja izdvaja 12 milijuna kuna i koja uopće financira narodno kazalište je upravo Osječko-baranjska županija i na tome joj treba čestitati. Svi se sjećamo i Domovinskog rata kada je kazalište izgorilo. No zahvaljujući županu Branimiru Glavašu i donatorima to kazalište je i uređeno i obnovljeno i od 1996. osnivači su grad Osijek i Osječko-baranjska županija u jednakom omjeru 50:50%. Gledajući i današnje izmjene i prijedloge koji se sugeriraju mi u HDSSB-u držimo da oni nisu dobri i da ne vode do konačnog rješenja. Iz tog razlog i predlažemo amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kazalištima koji se donosi u hitnom postupku upravo i zbog 208 zaposlenika u Hrvatskom narodnom kazalištu ali i zbog toga što nemamo u ovom trenutku i ravnatelja drame i opere. Naime, sugeriramo da u članku 25. stavak 4. se mijenja i glasi. Ako u skladu s nastavkom 3. ovog članka nakon isteka mandata ne bude razriješen intendant nacionalnog kazališta, imenovan novi intendant nacionalnog kazališta, odnosno vršitelj dužnosti intendanta nacionalnog kazališta, intendanta nacionalnog kazališta kojemu je istekao mandat razriješit će ministar kulture, a funkciju vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta nastavit će vršiti dosadašnji intendant bez provođenja javnog natječaja. Ukoliko zbog bilo kojeg razloga funkciju vršitelja dužnosti dosadašnjeg intendanta ne može vršiti vršitelj dužnosti da ne čitam cijeli amandman onda će resorno ministarstvo imenovati v.d. ravnatelja. Obrazloženje. Naime, vladinim prijedlogom u gore navedenom slučaju funkciju osnivača preuzima ministar kulture. Međutim, ovim prijedlogom u funkcionalnom smislu u većini slučajeva ne dovodi se u pitanje normalno funkcioniranje nacionalnog kazališta. Jer dosadašnji intendant nastavlja sa redovitim aktivnostima do izbora v.d. intendanta ili intendanta o programskom i financijskom smislu i ne nastaje mogući pravni vakuum s novom osobom kao vršiteljem dužnosti intendanta. Za istaći da je uobičajena praksa u drugim ustanovama da funkciju vršitelja dužnosti u slučaju da isti nije na vrijeme imenovan obavlja dosadašnji intendant do imenovanja novog intendanta ili vršitelja dužnosti. Jedino u slučaju više sile, a to može biti smrt, bolest ili nešto drugo onda je opravdano da ministarstvo izvrši imenovanje intendanta. No, bitno je naglasiti da u gradu Osijeku imamo u gradu, znači koaliciju više stranaka i sigurno da se teško između njih dogovoriti o mogućem v.d. intendantu. Jer poznato je da je u gradu Osijeku koalicija SDP, HNS, HSU, HDZ, Đapić, Laburisti itd. Prema tome, vrlo je teško usaglasit ime. Ali ono što je važno kazalište mora funkcionirati i smatramo da je loše kada gradonačelnik ne razgovara sa predsjednicom sindikata gospođom Pilić. Prema tome, to su važni momenti, a posebno je važan moment funkcioniranje isplata plaće i sve ono ostalo što spada u djelatnost i okrug rada samog intendanta. Naime, ne želim da nam se ponavlja situacija i da opet za 4 mjeseca mijenjamo zakon. Prema tome, i u ovom slučaju kulturna javnost se digla na noge. Nije se slušao baš glas struke, a pokušava se reći da je potrebno samo pravnu struku slušati, ići u hitnu proceduru izmjena zakona. Ono što je nama u Osijeku puno važnije, to je nominirali smo se za prijestolnicu, europsku prijestolnicu kulture nakon što su to naši gradovi prijatelji Pećuh, pa Maribor. Nama je itekako važno upravo taj pogleda na budućnost 2020. i zato radimo kulturnu strategiju. To je ono što nedostaje našem resornom ministarstvu. Prema tome, u tom dijelu smo očekivali pomoć kako da Osijek bude europska prijestolnica kulture, a puno je tih razloga upravo zbog kojih bi Osijek mogao i trebao biti europska prijestolnica kulture 2020. godine. Prema tome, bitna je strategija, bitno je pomoći Osijeku da se to doista i dogodi. gledajući ove izmjene kojima se pokušava nametnuti v.d. intendanta to je ono što nije dobro, a imamo čovjeka koji je stabilizirao financijsko poslovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Sjećamo se 2009. da je bila dubioza 4 milijuna i 121 000 kuna. Gospodin Schneider 39 godina radi u osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu i zapaženi su rezultati u ovom četverogodišnjem razdoblju kako stabiliziranje financijskog poslovanja, isto tako i nagrade Hrvatskog glumišta 2010.za redateljska ostvarenja, drame, za glavnu žensku ulogu, za najbolje umjetničko ostvarenje, za mušku ulogu upravo u tom djelu, ali isto tako i 2011.godine na Marulićevim danima također smo dobili nagrade kao i 2012.nagrade Hrvatskog glumišta za Unterstadt za najbolje redateljsko ostvarenje, za crnografiju. Prema tome, imamo čovjeka koji je itekako dobro odrađivao svoj dio posla i ne bi bilo dobro i stvorio bi se pravni vakuum ako bi se inzistiralo na ovome rješenju, tj. na ovome prijedlogu od resornog ministarstva. Kada bi to doista bilo tako onda sigurno da bi trebalo mijenjati i članak 7.pa izuzeti onda županije da uopće mogu biti osnivači tj. jedinica regionalne samouprave, županije da mogu biti osnivači kazališta. Ono što želim također naglasiti grad i županija parterski financiraju kazalište sa 12 milijuna kuna. Ja bi volio da je tu značajnija pomoć upravo resornog ministarstva posebno u onom programskom djelu i tu bi se onda vidilo da se da se brine upravo o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Prema tome potrebna su značajnija sredstva koje bi ministarstvo usmjerilo na tu aktivnost ako ministarstvo misli da treba imenovati Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. nema razloga da se taj rad ne podupre i dalje i da HNK i dalje u Osijeku i dalje ostvaruje zapažene rezultate ima jedini zadatak osim funkcioniranja HNK-a u Osijeku da provede natječaj, da kazališno vijeće koje čine dva predstavnika grada, dva županije i u ovom trenutku je problem što predstavnik radnika nije izabran ali vjerujem da će se to isto ubrzo dogoditi koji će onda nakon provedenog natječaja izabrati novog intendanta a resorno ministarstvo će ga potvrditi ili ne u 60 dana. To treba biti imperativ za nadolazeće vrijeme upravo zbog normalnog funkcioniranja HNK-a u Osijeku ali i zbog glumaca, ali i zbog 60-tak tisuća ljudi koji pogledaju predstave na godišnjoj razini u gradu Osijeku. Prema tome ja apeliram na kolege i s lijeve i s desne strane. Pogledajte ovaj amandman, ne vidim razloga zašto ga ne bi prihvatili jer to je sasvim normalno da i u drugim ustanovama ne samo Narodnom kazalištu nego i drugim ustanovama da se postupi na isti prijelazni način da dosadašnji intendant bude vd u ovom razdoblju do provođenja samog natječaja i izbora novog intendanta kako bi kazalište nesmetano funkcioniralo a nabrojao sam koje su to reference, osobe koje su to dosad radile. Mislim da bi to bilo dobro i za možda neke izvanredne situacije u nekim drugim kazalištima osim nedo bog smrti, bolesti ili neke druge spriječenosti, da osoba ne može izvršavati obveze koje su važne a upravo to je funkcioniranje nacionalnih kuća ili HNK-a. Hvala Mesić replika. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani kolega. Imali su pravo oni koje ste citirali u uvodnom dijelu svog izlaganja da ćemo vrlo skoro ponovo imati izmjene i dopune Zakona o kazalištu kada ste to spomenuli. Isto tako ste rekli da može biti problem kad je puno stranaka. Znate, zakon iz 2006. Zakon o kazalištima je imao u svojoj biti i u srži potrebu za dogovaranjem. I vi ćete se sjetiti da nikad do zadnjih godinu dana nismo imali toliko sukoba o Hrvatskoj oko vezanoj imenovanja vodećih ljudi pa bilo da je bilo lokalna vlast jedna stranka, da je vlast u Ministarstvu i Vladi bila druga stranka, mogu nabrajati desetke takvih primjera osim u primjerima kad stvarno se radilo o prijedlozima koji nisu mogli zadovoljiti niti najosnovnije kriterije. To je nekako bila bit i misao vodilja ovog zakona koji smo sa izmjenama i dopunama od prije 4 mjeseca i sada potpuno izderogirali i jedino pravo rješenje koje bi bilo sveobuhvatno, koje se ne bi ticalo direktno samo HNK-a u Osijeku koji je okidač za ove izmjene i zapravo rad na novom Zakonu o kazalištima, cjelokupnom novom zakonskom rješenju a to je nešto za što bi dobili praktički 100%-tnu podršku i struke i ljudi koji se tim sektorom kulture bave a mislim da smo tu izgubili vrlo dragocjeno vrijeme, praktički dvije godine. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mesić, pročitao sam i stenogram sa prošle sjednice, prema tome vidio sam da ste i vi upozoravali na ovo što će se dogoditi, no ono što je bitno naglasiti, oko događanja u HNK-u u Osijeku, to se događa i zbog inata magistra pravnih znanosti i gospodina Đakića, predsjednika gradskog vijeća koji nije nakon jedne trećine vijećnika želio sazvati sjednicu i rekao je neću je sazvati, radije ćemo promijeniti zakon. I zato danas sjedimo ovdje zbog magistre Ante Đapića i te koalicije koji je rekao lakše ću promijeniti zakon nego što ću sazvati sjednicu, prošlo je 15 dana plus 8 dana da ju sazove gradonačelnik. Danas sam i s ministrom Baukom razgovarali smo i uputili njemu dopis da je sazove znamo da postoji razumnih ljudi u gradskom vijeću koji bi upravo podržali tu inicijativu da čovjek koji ima nagrade, čovjek koja je predložilo i kazališno vijeće, čovjek kojega je potvrdila skupština županije Osječko-baranjske da nastavi raditi posao. Prema tome ako se ovako ide mijenjati zakon zbog nečije tvrdoglavosti, onda mislim da je to loše, to nije u interesu ni kulture, ni kazališta a ja mislim ni resornog ministarstva ali mislim da je potrebno za to imati cjelovitu sliku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Igor Kolman, replika. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Samo ću jednu stvar spomenuti u ovoj replici. Kolegi Bubalu se potkrala jedna nepreciznost u izričaju pa ne bih htio da krivo krenemo u ovu raspravu. On je ustanovio da se radi o imenovanju intendanta u Zagrebu, što nije istina. Ovdje nitko, ovim prijedlogom zakona nitko ne imenuje intendanta nigdje, nego imenuje, odnosno postavlja v.d. intendanta u slučaju da se osnivači kazališta ne mogu dogovoriti. Intencija zakona upravo je to da konačno nakon dugih godina riješimo problem donošenja odluke u situaciji kad se odluka ne može donijeti onako kako zakon, ovakav, u ovom obliku propisuje. Dakle tu nitko ne imenuje intendanta, ni u Zagrebu, ni u Osijeku, ni u Rijeci, ni bilo gdje drugdje po ovom zakonu. Nitko ne sprečava osnivača da se večeras, sutra ili bilo kada dogovore i da uopće ne ulaze u odredbe koje se ovim zakonom uvode. ne vjerujem da mi se potkrala pogreška, ali ja sam govorio o zakonu koji je donešen prije nekoliko mjeseci kada se govorilo o Zagrebu i doista on je rađen zbog Zagreba. Ove izmjene se danas rade zbog Osijeka i to želim ponovo potvrditi, upravo zbog imenovanja v.d. intendanta u kazalištu Osijek, a ja sam rekao da ga je potvrdilo i kazališno vijeće i županijska skupština, ali nije dogovor između koalicijskih partnera jer njih je bilo 9 pa 8, danas ih ima 7. Znači, nabrojao sam te koalicijske prema tome ja bih volio kad bi se osnivači dogovorili, no rekao sam čija procjena je, tko je tvrdoglav u toj situaciji, tko je rekao da mu je lakše promijeniti zakon nego sazvati sjednicu Gradskog vijeća i razriješiti problem u sekundi. Prema tome, ako ćemo mi mijenjati zakone zbog nečije tvrdoglavosti, to nije dobro. Spominjao sam v.d. intendanta u Osijeku, o tome je bilo dosta medijskih špekulacija u prošlim tjednima, a smatram upravo najbezbolnije, bez političkog presinga i političke kalkulacije ili političkog postavljanja da je najlakši i najbezbolniji ovo način kao što se to radi u drugim ustanovama, da to imenovanja, tj. provođenja natječaja imenovanja da dosadašnja osoba obnaša dužnost v.d.-a, to može biti mjesec, dva, tri, ne znam koliko je potrebno da se provede sam natječaj. Mislim da je to najbolje i za kazališta, osim u slučaju bolesti, smrti ili ono što smo naveli u amandmanu. Dražen Đurović, replika. to je loša politička poruka, pritom ste mislili na v.d. intendanta. Mislim da to nije samo loša politička poruka, to je praktički maltretiranje procedure, to je talačka situacija za Hrvatski sabor gdje se političkim interesiram i podjeli određenog političkog plijena zapravo podvrgava Hrvatski sabor da u ove kasne sate na ovaj način se provodi rasprava. Kad je riječ o ovom vrlo blagonaklonom i benevolentnom amandmanu koji ste vi podnijeli u ime našeg kluba, mislim iskreno govoreći da je bilo volje, da se tako nešto moglo urediti i dogovorom i bez tog amandmana, međutim mislim da do sada izraženo političkom voljom da će prije u Hrvatskoj porast BDP u ovoj godini, nego što će predlagatelj ovog zakona prihvatiti amandman koji mi predlažemo. Nevjerojatna je situacija da se u roku od par mjeseci zbog ad hoc situacija mijenja zakon iz čitanja u čitanje, a da ne govorimo specifičnost ovog kazališta, općenito ove situacije, da je to jedna od rijetkih javnih ustanova koja država ne financira, financira ju lokalna zajednica, ali si država uzima za pravo arbitrirati oko upravljačkih funkcija. U mnogim javnim ustanovama je upravo drugačiji slučaj, da država financira, a upravljačka prava su prepuštena lokalnim zajednicama, a ovdje upravo obrnuto, što je još zapravo zanimljiviji slučaj. Mislim da ste najbolje tu na tragu, da onaj tko misli upravljati, neka taj to izvoli i platiti. Hvala lijepo. Kolega Đuroviću, moram priznati da bih volio da poraste BDP ove godine, onda bi vjerojatno bila i veća izdvajanja za kulturu, a posebno za HNK u Osijeku. Spominjali ste talačku situaciju i podjelu plijena, pa ovdje imamo kompleksnu situaciju jer je puno političkim stranaka u koaliciji i vrlo teško mogu doći do dogovora, ali zato jesmo predložili jedno dobro prijelazno rješenje, ne samo za Osijek nego i za sva druga narodna kazališta, upravo kako bi to išlo najbezbolnije, jedino u slučaju smrti ili bolesti, da se to ne dogodi. No bitno je naglasiti, primjerice imamo u Hrvatskoj problem INA-e ili vlasničku strukturu INA-e i sad između Hrvatske i Mađarske trebala bi doći Njemačka arbitrirati, to sam rekao neki dan. Znači, nema potrebe da se arbitrira, osim u slučaju izvanrednih okolnosti, a to može biti smrt ili neka viša sila. Prema tome, težimo ka ovom prelaznom rješenju, najbezbolnijem rješenju, provedimo natječaj za intendanta, a onda će ministarstvo donijeti odluku, hoće li ga potvrditi ili neće, to se događalo i do sada. Imali smo situaciju i 2009., ministar je bio gospodin Mesić, sjećam se, gospodin Ljutić je bio, radio je dubioze u HNK, ali smo opet našli kompromisno rješenje. Prema tome, mislim da i danas se može naći kompromisno rješenje i ovaj amandman upravo teži ka jednom kompromisnom rješenju, rješenju koje može stupiti odmah sutra na snagu i da gospodin Šnajder može potpisivati plaće, da može odrađivati sav onaj posao za koji ima rezultate, a tko će biti intendant, tko će ovisiti o gradu, predstavniku radnika i na kraju krajeva, o odluci ministarstva, prepustimo odluku onda onima koji su za to zaduženi, nemojmo iz Zagreba arbitrirati tko će biti v.d. ako to nije potrebno, u ovom slučaju nije potrebno. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Jasen Mesić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, poštovani zamjeniče ministrice sa suradnikom. Pokušao sam izbrojati sve izmjene i dopune zakona koje smo dobili u zadnje dvije godine iz Ministarstva kulture, nisam stigao. To ću ponavljati svaku put dok i god bude tako, kad god izađem za ovu govornicu jel ne mogu shvatiti da u više od dvije godine iz ministarstva ne izađe niti jedan jedini kompletan zakon osim Zakona o Zakladi Hrvatska kuća koji ima praktički nekoliko članaka nego isključivo izmjene i dopune zakona. I te izmjene i dopune zakona se na 80% odnose na izbor i imenovanja vodećih ljudi od Medijske strategije od Strategije kulturnog razvitka koje je ministrica najavila kada je došla u ministarstvo i mi kao opozicija pozdravili tu inicijativu, niti traga niti glasa, od medijske još manje. Samo izmjene i dopune zakona. Stvarno ne mogu i ne možemo razumjeti takav način vođenja kulturne politike. e sada da bar idemo s tim izmjenama i dopunama prije problema nego nam svaki puta dođu u Hrvatski sabor onda kada problem nastane kao što je to u ovom slučaju o HNK u Osijeku, bez obzira što smo 4 mjeseca prije upozoravali da će se to desite. desite. Iste kolege su bile ovdje u Hrvatskom saboru. Prilikom donošenja svih tih zakona, prilikom donošenja svih tih izmjena i dopuna sustavno se dešavaju neke stvari koje se dešavaju i prilikom ovih prijedloga izmjena i dopuna. Niti u prvim niti u ovim izmjenama nije provedena kvalitetna javna rasprava. Na direktno pitanje o tome ministrica odgovara da je to pravni problem koji treba riješiti samo pravnici u Zakonu o kazalištima. Gdje ove odluke su odluke kulturne politike par exellance o ono što će iza njih nastati koji imaju ako hoćete direktne implikacije poslije i na određeni kulturni proizvod, u ovom smislu u kazališnoj umjetnosti, direktan. Pravnik tu mora napisati ono što mu stručnjak ili određeni predstavnik kuluturne politike kaže. Pa nije na pravniku da miješa članke zakona u ovom smislu nego što mu se od strane onih koji su zaduženi za provođenje kulturne politike kaže po toj logici ako tako postavimo neke stvari treba nam više pravnika u Ministarstvu kulture, a manje stručnjaka za kulturu. To jednostavno nije tako. Pored toga postojeći zakon kao što sam rekao u replici je bio postavljen tako da se zainteresirane strane pa ako hoćete i osnivače sili na dogovor. Zato što ako nema dogovora će vam se prije ili kasnije postaviti pitanje financiranja što već kolege iz HDSSB-a najavljuju. Svaka kulturna institucija na čim više stupova financiranja počiva to je stabilnija i neovisnija i to se više može posvetiti djelovanju u kulturnim pravcima. Čim vi osujetite pravo jedne strane da participira i da bude koliko toliko ravnopravna vi automatski ugrožavate i njenu moralnu i zakonsku obavezu da stvarno to isfinancira. Nikada nije bilo da ako je provedena pravna i javna rasprava kada je ona provedena na web strancima Ministarstva kulture to se zove tamo sudjelovanje u raspravi zainteresirane javnosti, ako nisam dobro, niti jedna primjedba u niti jednim izmjenama i dopunama koje smo imali do sada u dvije godine nije prihvaćena kao niti jedan jedini amandman na te zakone osim zadnji puta kada je mislim uvaženi zastupnik Ronko u ime kluba predložio amandman vezan za Zakon o dubrovačkim zidinama, niti jedan jedini. I pored toga, pokušajte se prisjetiti u zadnjih ne pet godina za vrijeme mandata Mesića, Biškupišća, pokušajte se prisjetiti od 1996.koliko 1996.koliko puta smo imali situaciju da smo imali ovakav klinč prilikom izbora bilo kojeg intendanta u bilo kojem HNK-u. od situacije nepotvrđivanja Slobodna Šnajdera krajem devedesetih u vrijeme prvog mandata ministra Biškupića pa sve do 2011.kada smo imali drugi slučaj nepotvrđivanja nismo imali u niti jednoj situaciji u bilo kojoj situaciji gdje ste imali miješane kombinacije vlasti bilo na lokalnoj razini bilo na razini Vlade ovakve latentne sukobe kao što imamo u zadnje dvije godine. Što se toga tiče, postoji nešto što se zove izglasan kodeks, isto tako manifest u statusu umjetnika koji je usvojen od strane UNESCO-a i postoje rezolucije usvojene od EU parlamenta koja kaže "da se izvedbeni umjetnici i organizacije koje ih zastupaju moraju biti uključeni u razvoj politika procese donošenja odluka i njihovu provedbu na svim razinama". Ni sada nije provedena adekvatna javna rasprava po pitanju ovih izmjena i dopuna. Kada je ministrica kulture sa svojim suradnicima najavila donošenje strategije, od toga je prošlo već više od dvije godine, na web stranici Ministarstva kulture postoje određene parcijalne strategije koje su donesene ranije, recimo Strategija o arhivskoj djelatnosti, Strategija gospodarskog korištenja kulturne baštine, istina samo postoje na web stranicama Ministarstva kulture ali se uopće ne provode. Osobno mislim da se radi o određenoj nekompetenciji ljudi koji su preuzeli navedene resore unutar Ministarstva kulture da bi ih provodili. Pored toga, nikakve druge strategije ne postoje, samo izmjene i dopune zakona, a ono što se u javnoj raspravi predloži nikad se ne prihvaća i nikad se ne prihvaćaju amandmani. Ne mogu i ne možemo iz toga iščitati nikakvu suvislu kulturnu politiku i šta se s time želi postići. Nakon što smo prije 4 mjeseca imali situaciju da prvi put praktički u sto godina smo se našli bez intendanta u HNK-u Zagreb, gotovo četiri natječaja, dva od toga su propala, dva su bila povučena jer nisu bila kompletirana, sa situacijom gdje smo opet imali mogućnost praktički pobune djelatnika u kazalištu koji nisu mogli onda realizirati svoju plaću, pa obračun s gradonačelnikom, pa onda mirenje s gradonačelnikom Grada Zagreba. Umjesto da se desilo to, kad je već bila najavljena Strategija kulturnog razvitka, drugi tjedan staviti na web stranice Ministarstva kulture preliminarnu javnu raspravu o Zakonu o kazalištu za koji unisono struka smatra da treba ići u izradu novog zakona. Kad se donosio protekli, ovaj zakon iz 2006., gotovo 4 godine je trajao proces javne rasprave, usuglašavanja i donošenja rješenja kako bi se zakon mogao kako bi se zakon mogao donijeti. Gotovo 4 godine. Zakon o kazalištima se inače i u svim europskim zemljama smatra jednim od najkompliciranijih zakona u kulturnoj sferi. Izuzetno komplicirano područje. Ne stoji objašnjenje da se u to nije išlo eventualno zbog Zakona o radu ili Zakona o ustanovama zbog toga što se ovdje radi o lex specialisu i u posebnim slučajevima takav zakon se uvijek prvi primjenjuje i on je jači od općih propisa. Osim toga, s obzirom da Vlada paralelno radi na Zakonu o radu, donošenje novih odredbi i novog Zakona o kazalištima bio bi argument više za rad i na Zakonu o radu i kao takav bi pomogao čitavoj priči. Stvarno su izuzetni problemi u kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se ne krene u to bit će još veći, a ove izmjene i dopune Zakona o kazalištima neće biti zadnje. Rekao sam na odboru kolegama koji će imat sljedeći problem za koji mjesec, u kojem gradu. Ne možemo vidjeti i ne možemo razumjeti koji je stvarno razlog zašto se u to nije prije dvije godine krenulo kad je to bilo najavljeno kao ključni stav, po nama opravdan. Pored toga, nedavno je iz Ministarstva kulture došla najava da se ide za natječaj za intendanta HNK-a u Zagrebu, ako se ne varam, s tim da su u rujnu mjesecu, krajem rujna u prethodnim izmjenama i dopunama da je bilo rečeno da će u kazališno vijeće ući predstavnik zaposlenika. Taj običaj nije u ovom zakonu postojao od 1984. godine, nego su u Kazališnom vijeću HNK-a u Zagrebu bili pored predstavnika grada i ministarstva i predstavnici drame, baleta i opera tako da niti oni imenovani od ministarstva, a niti oni iz grada ne mogu bez struke imati većinu nego da njihove prijedloge mora podržati i struka da bi mogli proći kroz kazališno vijeće. Ovaj puta je reklo da ne moraju biti predstavnici umjetničkih segmenata unutar kazališta nego mora biti predstavnik zaposlenika, a sada se ide na natječaj ili je barem tako najavljeno gdje jednostavno to nije napravljeno nego se ide sa starim vijećem, što znači da je najavljen natječaj sukladno starom zakonu je isto ovo ministarstvo uputilo u izmjene i dopune krajem rujna i išlo na izmjenu ove zakonske odredbe, što je praktički van pameti. Znači da se sami ne držite svojih izmjena i dopuna koje su donesene prije 4 mjeseca i stalno tako. Kolegice i kolege, ne vjerujem da nitko s ove govornice kad o ovom govori nastoji reći da želi loše Hrvatskom kazalištu. Ne vjerujem niti da to žele kolege iz ministarstva, vjerujem da žele dobro. Ali ne vidim niti jednog racionalnog i političkog razloga, stručnog razloga, zašto već sutra ne stave na web stranice Ministarstva kulture prije izglasavanja ovih ad hoc ponovno izmjena i dopuna da bi se situacija u Osijeku presjekla, već sutra otvore preliminarnu raspravu o Zakonu o kazalištu, … jedna stručna udruga to savjetuje. To savjetuju i klubovi opozicije, to na kraju krajeva i mnoge kolege u kuloarskim raspravama ističu. Čemu nas to priječi i šta to može bilo kome štetiti, osim pomoći? Ovdje imamo isto tako i situacija da u slučajevima kad javna kazališta koja imaju već ili županijsku većinu ili gradsku ili općinsku većinu u vlasničkim pravima da mogu imenovati ravnatelja javnog kazališta uz prethodno mišljenje ministra kulture, što znači da će neka gradska skupština prije nego što izabere intendanta morati tražiti pozitivno mišljenje ministra kulture. Šta ako ga neda? Ovdje piše ako se mišljenje neda u roku tom i tom da onda ide imenovanje. Šta ako mišljenje bude negativno i ta skupština svejedno izglasa kontra mišljenja ministarstva tog i tog kandidata. Ako je to tako i ako je to teoretski moguće, a po ovome je onda je stvarno potpuno paradoksalno da se ministarstvo miješa u osječki slučaj, ako istovremeno otvara mogućnost da u drugim slučajevima di su osnivačka prava odnosno države u manjini da se to imenuje i bez obzira na to kakvo mišljenje bilo. Ponovno apeliramo evo da se konačno otvori javna rasprava vezano između Zakona o kazalištima, a mislim da ćemo upasti u puno manje problema i dubioza i rasprava o ovakvim terminima.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Veli kolega Mesić da postojeći zakon sili na dogovor što možda je istina osim kad ne sili. Kao što vidimo iz priloženog primjera koji je spomenuo kolega Bubalo osječkog kazališta u kojem očito ne sili na dogovor. I da se vratim na temu večerašnje rasprave i ovog zakona, upravo o tome se radi. Dakle, kad postojeći zakon ne sili na dogovor, kad se taj dogovor ne može postići onda se mora naći rješenje koje se nalazi u ovim izmjenama i dopunama zakona o kojima večeras razgovaramo i to je zapravo sve što je tu večeras poanta ove rasprave i ovog zakona. Možda i sili na dogovor, možda i sili. Ali u situacijama u kojima ta sila nije dovoljna treba naći rješenje da se situacija riješi i to je rješenje koje ministarstvo večeras nudi. Odgovor na repliku, Jasen Mesić. 2 se do kraja ne pripreme, 4 puta Kazališno vijeće predloži jedno rješenje i ministarstvo svaki puta eskivira to rješenje. Naravno da to ne potiče na dogovor. Ovo je poticalo na dogovor, pokušavam vam to objasniti zbog stupova financiranja. To je osnova samostalnosti kulturnih institucija. U Gradskoj skupštini grada Zagreba sam grlo izgubio da objasnim ljudima da je bolje za Muzej suvremene umjetnosti da bude financiran i od grada i od države i ako može još netko se uključiti u financiranje. Danas jedva zatvaraju financijsku konstrukciju jer im trebaju milioni samo za grijanje. I to je ključ svega. A uvijek imate osigurač da ministarstvo na kraju kod HNK mora dati potvrdu intendanta. Uvijek imate mogućnost korekcije i nekakvog artikuliranja svoje kulturne politike. Kolega Mesiću, na repliku ste me zapravo izričito pozvali. Vi ste u svojem izlaganju izričito pozvali sve nas prisutne da se prisjetimo, baš ste na tome inzistirali bilo koje sporne situacije koja se dogodila u mandatu ministra Biškupića ili možda vašem u kojem ste tražili suglasnost Ministarstva kulture, a da je bilo nekakvih nametanja rješenja. Pa evo ja sam se sjetila tako jedne situacije koja se dogodila u vrijeme mog mandata u Starom Gradu na Hvaru koji se dogodio nakon uvrštavanja spomenika prirodne baštine i kulturne baštine Agencije za upravljanje Starogradskim poljem na listu UNESCO-a. Upravo se takva situacija dogodila kada je vaše ministarstvo koristeći različite mjere dozvoljene, dozvoljene, dakle uporno preskakalo i nije htjelo prihvatiti na javnom natječaju izabranog i od Upravnog vijeća predloženog ravnatelja te agencije. Na kraju dugotrajne

Ne, ne. Jesam stvarno sam govorio o kazalištima. Čak sam spomenuo slučaj Slobodana Šajndera do jedanaeste, do Mucala, čak sam to rekao. Neću se ne složiti s vama. To je bilo prije mog mandata ovo što govorite. Ono što mogu reći za Starigradsko polje ako već, ako o tome radite ogroman posao je odradilo Ministarstvo kulture zajedno sa vama. Mislim da smo vrlo dobro surađivali, vrlo stručno i da smo to nastojali učiniti na nekakav boljitak hajmo reći čitavog tog kraja i Starigrada. Ogroman posao, ogroman posao je napravljen za upis Starigradskog agera u listu UNESCO-a. To je trajalo dobre tri godine uz velika financijska sredstva, angažiranje najboljih stručnjaka koje smo mogli i uz vašu podršku kao lokalne uprave i samouprave. Ovdje sam govorio o kazalištima. Kamo sreće da sam imamo u ministarstvu takav angažman oko upisa pojedinih kulturnih dobara na listu UNESCO-a, bilo materijalnih, bilo nematerijalnih. Kamo sreće da imamo takvu prezentaciju naše kulturne baštine prema van kao što smo imali i u vrijeme koje vi spominjete. To bi bilo jako dobro bilo za koje pojedine lokalne sredine, bilo za Republiku Hrvatsku. Na žalost to za sada nije tako. Ja bih volio da u budućnosti bude drugačije. Sasvim sigurno ćemo to pozdraviti kao što smo pozdravili i zadnje upise na nematerijalnu listu UNESCO-ve baštine i čestitali Ministarstvu kulture na obavljenom poslu, jer mislim da je to nešto što će ostati još dugo vremena i što je vrijedno za pozdraviti. Ali stvarno vam kažem kad sam ovdje govorio, govorio sam o kazalištima.

HDZ se uvijek amnestira iz te priče. Ja ću vam samo postaviti pitanje da li znate za slučaj kazališta u Šibeniku gdje je danas HDZ-ov gradonačelnik gospodin Burić u ratu sa ravnateljicom gospođom Nerom Gojanović, a 2009.godine kada je Neru Gojanović predlagalo se za ravnateljicu Šibenskog kazališta onda je HDZ imao većinu u vijeću i nije poslušao prijedlog SDP-a da se na to mjesto imenuje gospođa Senka Bulić i danas gospodin Burić krivi koga za to, krivi SDP. Pa zar vi u HDZ-u sve zaboravljate i lokalne probleme i državne probleme i generalne probleme što ste napravili u ovom društvu. Mislim stvarno nevjerojatno, gospodine Mesić stvarno nevjerojatno. Pogledajte malo po Hrvatskoj, po županijama i po gradovima pa ćete vidjeti kakav nered vaši gradonačelnici rade u kazalištima po cijeloj državi. Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Naši gradonačelnici ne glume po kazalištima tako da ne rade te greške što ste rekli, ne znam, pretpostavljam da ste često u kazalištu pa onda to dobro znate. Ja vam strašno dobro pamtim kolega Klarin. Pamtim tako dobro, oćete da vam nabrojim na Murteru sve projekte koje ste radili samo iz zaštite baštine, mogu vam ih nabrojati skoro do jednoga, gospođe Senke Bulić, što se tiče gospođe Senke Bulić, uvaženi kolega Klarin, ja sam ju imenovao ravnateljicom dramskog programa Splitskog kulturnog ljeta, tu istu manifestaciju otvarao je kolega Bauk koji je izaslanik predsjednika Republike. Prema tome nije točno da bi HDZ imao bilo kakvih problema, to je vrijeme kad je …/Govornik se ne razumije./… bio gospodin Nikša Baljeza isto tako sam pozdravio imenovanje novog intendanta koje je imenovala i ministrica u Splitu kad smo maestro Tončija kad je bio imenovan, kad je riješena ona situacija u Splitu. Prema tome to nije točno. Što se tiče gradova u kojem se sad nalaze Hrvatska narodna kazališta, u nijednom gradu HDZ nije na vlasti, u nijednom od tih gradova HDZ nije na vlasti. Prema tome stvarno ne amnestiram nikoga, ja samo govorim o ovom specifičnom problemu i ne pada mi na pamet nikoga amnestirati nego stvarno nastojim svesti ove izmjene i dopune u najmanje moguće mjere. Oprostite ja sad ne mogu naći članak prvi puta u dvije godine koristim povredu Poslovnika, …/Upadica Zgrebec: Ali morate naći članak./… Vi ste me gospodine Mesić sad uvrijedili. Dakle, uvreda kolege zato što ste mi rekli u sprdnji da nikad nisam bio u kazalištu niti da posjećujem dovoljno kazalište. Dakle, sad ste se sprdali s tim i željeli ste me poniziti na temelju moje replike koju sam rekao i koja je bila argumentirana. Nemojte me vrijeđati. Možda idete više od mene u kazalište, ali nemojte mi govoriti da ja nikad ne posjećujem kazalište, i kazalište i muzeje i sve ostale kulturne ustanove a to vi najbolje znate zato što sam i s vama surađivao dok ste bili ministar. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Klarin, najprije niste rekli koji je članak povrijeđen, al nije rekao kolega Mesić da niste nego je rekao vi ste često u kazalištu, ne rekao je da ste često. Jasen Mesić, povreda Poslovnika. **Mesić, Jasen (HDZ)** Sad je mene kolega Klarin uvrijedio zato što me optužio jer uopće nije mi palo na pamet, nije mi palo na pamet, isti onaj članak koji je rekao gospodin Klarin, napamet mi nije palo da se s nikim sprdam. Ja kolegu Klarina izuzetno cijenim i poštujem. Znam da se on da se on zalaže za kulturu, jest da je izgovorio neke netočnosti, 2009. nije bilo tako kao što je rekao. Dakle upravo su mi kolege to sugerirale, ja stvarno to što je bilo 2009.tada ne znam. Kolega Mesić, objasnili ste šta je povreda Poslovnika. …/Upadica Mesić: Ne uopće nisam nikoga uvrijedio, razumijete?/… Da, pa i ja sam rekla da nije bilo nikakve uvrede jer niste rekli da ne posjećuje, nego da posjećuje. A vi ste sad jedan i drugi uvrijedili nas ovdje jer nas zabavljate nečim što nije tema. Molim vas, nije bilo ni za jednog ni za drugog poslovnika. Sad imamo repliku, kolega Krešimir Bubalo. Hvala lijepo. Kolega Mesić, spominjete osječki slučaj. Naime, ne volim kad se spominje Osijek kao slučaj pa želim vas ispraviti, ovdje nemamo osječki slučaj, imamo samo politiku o kulturi, ali ono što mi predlažemo kao amandman, to je pozitivna praksa u ustanovama i institucijama. Prema tome, to bi najbolje pomoglo upravo i u prepucavanju lijeve i desne strane ali možda i u kriznim situacijama koje se mogu dogoditi na drugim lokacijama. No ovaj tekst nije usuglašen sa Osječko-baranjskom županijom i možda se iz tog razloga i pojavljuje ovaj problem. Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Ma kolega, slažem se i nisam mislio to reći da se radi o slučaju, kad sam rekao slučaj, nisam mislio slučaj u smislu afere ili bilo čega drugoga. Mislio sam slučaj u Osijeku jer nam se to dešava gdje god imamo izbor za vodeće ljude u pojedinim kulturnim institucijama da imamo latentne konflikte bilo sa lokalnom zajednicom, bilo sa djelatnicima, bilo sa strukovnim udrugama, bilo sa bilo kim drugim i to nam se događa zadnje dvije godine stalno. I pokušao sam se prisjetiti kroz toga u povijest da tako nije bilo. U Osijeku se kao što ste i sami rekli da smo se našli načina u više situacija od arhiva pa nadalje gdje smo pokušavali naći kompromisno rješenje sa željom da ta kulturna institucija funkcionira u tom aspektu. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle, kao što je već rečeno u raspravi do sada, pred nama je jedan lex specialis koji bi, ja bih se usudio reći rješava gordijski čvor i to ne samo u slučaju Osijeka, e sad slučaj ne rabim u negativnom smislu da kolega Bubalo to ne bi možda tako protumačio nego i čitav niz drugih situacija koje mogu proizaći a već i jesu proizlazile iz različitih problema u imenovanju vodstva vodstva kazališta, dakle javnih nacionalnih kazališta i javnih kazališnih družina. Osijek tu nije jedinstven slučaj. Istine radi, valja podsjetiti da je slična situacija već bila u Osijeku i to ako se ne varam 1997. Doduše taj problem tada u Osijeku nije potakao promjenu zakona, sada možda i je, ali dakle, opet bih rekao, ne samo zbog Osijeka, nego imali smo takve slične slučajeve i u Splitu, i u Zagrebu, itd. Naime,

financiranja nacionalnog kazališta. Naime ukoliko izuzmemo HNK u Zagrebu, to je jedino kazalište koje financiraju zajednički županija i grad i zajednički konzumiraju osnivačka prava. Doduše, županije pomažu i drugim kazalištima, recimo u Splitu, u Rijeci, u Varaždinu, ali ne konzumiraju osnivačka prava. Dakle, tu je već, mogli bi reći problematika malo drugačija nego možda u ostalim kazališnim kućama. Dakle, izostajao je dogovor osnivača grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Nažalost, to je paraliziralo kazalište, odnosno kazalište nema mogućnost funkcioniranja budući da je jedini potpisnik ovlašteni intendant. Dakle, ne mogu se isplaćivati plaće, servisirati ostale obaveze, jednom riječju kazalište ne može funkcionirati. No ono što je možda tu najbolnije, najbolnije, usudio bih se reći, to da kazalište financijski dobro stoji, dakle nema financijskih problema, moglo bi redovno servisirati svoje obaveze, tu prije svega mislim na djelatnike kazališta koji su ostali zakinuti za plaću. Tu je pokušao doskočiti gradonačelnik grada Osijeka, ali to nisu metode koje su predviđene niti propisane Ovaj zakonski prijedlog zapravo omogućuje tijelima koja izvršavaju nadzor, dakle tu prije svega mislim na Ministarstvo kulture, Gradski ured za kulturu grada Zagreba ili Ured državne uprave u pojedinoj županiji, da može imenovati v.d. intendanta ukoliko se ne mogu dogovoriti osnivači. Dakle, ako na dan isteka mandata nema izabranog intendanta, ministar može imenovati vršitelja dužnosti i svi znamo da je jedina zapravo zadaća vršitelja dužnosti osigurati normalno funkcioniranje tzv. hladnog pogona i isto tako raspisati natječaj i provesti izbor za intendanta. Posebno bih istakao ovdje da, činjenica da ministarstvo, odnosno Gradski ured za kulturu ili Ured državne uprave može imenovati vršitelja dužnosti, ne sprječava osnivače da se dogovore. Dakle, ukoliko do dogovora dođe, to ništa ne sprječava nadležna tijela, u ovom slučaju to su predstavnička tijela županije i grada, da se dogovore, izglasaju osobu oko koje su se dogovorili i da ta osoba istog treba može početi biti v.d., odnosno vršitelj dužnosti intendanta, u konačnoj liniji dakle da rezultira i izborom intendanta. Dakle, kazalište, ako govorimo, dakle prije svega o HNK u Osijeku, nije državno, ali mislim i dijelim mišljenje, zapravo predlagača zakona da je država dužna osigurati uvjete da kazalište normalno funkcionira, odnosno da se premosti ovaj međuprostor dok ne dođe do dogovora osnivača, odnosno onoga tko konzumira osnivačka prava i ima pravo predlagati. Zaključno bih rekao, dozvolite mi nekoliko isto opaski, da se vratim malo u prošlost. Zakon o kazalištima je donesen 2006. godine. Od tada je preživio nekoliko izmjena i dopuna zato što su njegovim provođenjem uočene poteškoće koje su se, dakle onda krpale izmjenama i dopunama. Bilo ih je, a usudio bih se reći, podosta, ja ih sad ne bih brojao, ali upravo zbog navedenog možda bi bilo uputno da nadležno ministarstvo razmisli o iniciranju široke javne rasprave koja bi potom prethodila eventualno donošenjem donošenjem nove zakonske regulative kazališnih djelatnosti. Dakle, prije svega mišljenja jesam da struku svakako treba pitati, da sadašnje zakonsko rješenje možda i nije najbolje, ali da je ovaj zakon, ovaj lex specialis zapravo razrješenje onog gordijskog čuvara koji će nam pomoći da, dakle samo premostimo ove situacije kada do dogovora ne može doći. Nadam se da će u budućnosti biti što manje situacija u kojoj će ministarstvo morati pribjegavati ovakvom pravu, odnosno da će morati imenovati vršitelja dužnosti intendanta. Nadam se također da ćemo o HNK u Osijeku slušati samo u pozitivnim tonovima. Evo, kolega Bubalo je i nabrajao brojna priznanja koja ima HNK u Osijeku. Nadam se da ćemo sljedeći put kada budemo raspravljali o spomenutom kazalištu raspravljati upravo o tim pozitivnim stvarima. Također, moja je nada da će Osječko HNK doći u … Osječko ljeto kulture sa novim intendantom i da će moći, kao što je i do sada uvijek radilo, svoju punu snagu uposliti u ovu značajnu kulturnu manifestaciju, ja bih se usudio reći, jedno od važnijih na istoku Hrvatske. Zbog navedenih razloga, klub SDP-a će podržati ovaj zakonski prijedlog koji vidimo, dakle kao razrješenje ovog problema, razrješenje onog gordijskog čuvara koje smatramo najmanje moguće najmanje moguće bolnim rješenjem i da će ova mogućnost, dakle da ministarstvo imenuje intendanta, zapravo još više približiti osnivače da se pokušaju dogovoriti na vrijeme i da se ovakve situacije u potpunosti izbjegnu. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Hajdukoviću, ovo nije lex specialis, ovo je lex Đapić jer nije htio sazvati Gradsko vijeće jer je osjećao da u Gradskom vijeću postoji dovoljno ruku koje bi podržale imenovanje gospodina Šnajdera, prema tome to je jedan od razloga zašto mi danas sjedimo i raspravljamo o izmjenama članka 25. Osijek nije isto što i Zagreb, u Zagrebu imate omjer 51:49, ali Zagreb i država, a ovdje imate jedinicu lokalne i regionalne uprave i jedinu županiju u RH koja financira kazalište. Onda biste trebali članak 7. micati pa da ni ta, jedina županija u RH ne financira kazalište. Ono što je bitno reći da smo i predložili za to amandman koji je znak jedne pozitivne prakse i ne prejudicira konačno rješenje, normalno ministarstvo će dati zadnju kada je u pitanju intendanta, no kada je u pitanju v.d. intendant, onda možemo reći da je gospodin Šnajder obavljao dobro posao i to je za pohvaliti, kao i mnogobrojne nagrade o kojima ste vi pričali. Kada je u pitanju ovo što se događa nije usuglašeno sa Osječko-baranjskom županijom i po našoj procjeni ulazimo u jedan novi problem koji će biti puno gori nego izmjena ovog članka. Prema tome ja još jednom apeliram da akceptiramo ovaj amandman koji smo predložili u znak i dobre prakse i dobrih odnosa. Ali isto tako spomenuli ste Osječko ljeto kulture koje godišnje posjeti desetak tisuća ljudi, ja bih apelirao i ovim putem na adresu ministarstva da možda izdašnije pomognu nego što je to bilo svih ovih godina do sada.

Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega, ja sada ne bih ulazio u ovo što vi nazivate da je to lex Đapić u to nisam informiram tako da ne mogu ni komentirati. Samo bih jednu stvar ispravio koju ste rekli, dakle Osječko-baranjska županija nije jedina županija koja financira kazalište nego jedina koja konzumira osnivačka prava. Doduše financira puno izdašnije nego ostale županije ali i ostale županije financiraju. Dakle nije omjer 50:50 financiranja u ostalim slučajevima osim u gradu Zagrebu i uglavnom na gradovima. Ja isto tako ne bih htio ulaziti u stručnost gospodina Šnajdera, ja kazalište volim prije svega kao laik. Ja sam također apelirao da se pokuša naći rješenje i na sjednici županijske skupštine kada se o tome raspravljalo i mislim da je upravo u interesu ne samo HNK nego i šire osječke javnosti i djelatnika HNK da je do tog dogovora svakako došlo. Ovo je možda još jedno mjesto gdje trebamo apelirati da se grad i županija dogovore, da se nađu kompromisna rješenja i da ne mora ministarstvo pribjegavati konzumiranju ovog zakona. Hvala. što prije riješiti da bi se pomoglo djelatnicima HNK-u jer sve ovo kompliciranje da tako kažem ide preko njihovih leđa. Međutim moram naglasiti nekoliko stvari koje ste vi, ne znam da li ste neinformirani kao što kažete ili ste namjerno zatajili. Činjenica je da je istekao mandat sadašnjem intendantu kazališta, činjenica je da županijska skupština izabrala njega kao jedinog kandidata koji ima uvjete, jedina stvar koju ste vi previdjeli da je Kazališno vijeće također donijelo odluku da gospodin Šnajder bude intendant kazališta pa čak i poslije da bude vršitelj dužnosti. U tom Kazališnom vijeću sjede i dva predstavnika Gradskog vijeća grada Osijeka, da bi naknadno došlo do nekakve naknadne pameti gdje s bojkotira sjednica gradskog vijeća i s tim potezom predsjednik Đapić i gradonačelnik Vrkić izazivaju krizu u HNK-u. znači znači suprotno odluci i glasovanju njihovih predstavnika ljudi koji su oni stavili i izabrali u Kazališno vijeće grada Osijeka. Tako da je ovo na prvom mjestu jedno političko pitanje i problem je napravila politika. Da li je to odmazda intendant Šnajder koji je odlično radio, nije pravio gubitke, repertoar kazališta je izvrstan, bar tako govore oni ljudi koji redovno posjećuju kazalište, ja vjerujem da ste kao što kažete i vi jedan od tih pa možete to potvrditi ovdje, znači nema nijedan ekonomski ili ne znam kakav razlog da taj čovjek ne bi dobio dužnost vršitelja dužnosti, znači ne intendant nego čovjek koji će jednostavno završiti ovaj proces izbora novog intendanta. Ovo je političko pitanje i činjenica je da se ovaj zakon mijenja isključivo zbog ovog slučaja, zbog HNK u Osijeku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Domagoj Hajduković. hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega ja mislim da se zapravo slažemo više nego što bi se to moglo vidjeti iz vašeg izlaganja. Naime, da ja ne bih rekao da je Osječko kazalište razlog promjene, ali okidač svakako je i izbjegao bih bilo kakve politikantske rasprave. slažem se s vama apsolutno da se ovo pitanje što prije treba razriješiti upravo zbog djelatnika kazališta, to sam govorio uostalom i na županijskoj skupštini i da se ovakvi problemi ne bi trebali događati. Struka bi prije svega trebala reći svoje a onda bi se politika pogotovo ako je laička ako nije stručna u ovom slučaju što se tiče kulture trebala s time složiti. Hvala. Ja sam se javio za repliku prije svega da se potpuno slažem sa kolegama Hajdukovićem s ovim prijedlogom da se pokrene široka javna rasprava koja bi imala za cilj donošenje novog Zakona o kazalištima. To bi bilo fenomenalno kada bi ministarstvo tu sugestiju, vaš prijedlog prihvatilo i ja sam iznio nekoliko puta. Živi bili pa vidjeli. Ali stvarno mislim da je to jedino rješenje da ne dolazimo više u ovakve situacije, a ne da nam se desi kao 2009.godine u Šibeniku gdje gospođa Senka Bulić nije bila izabrana zbog toga što koalicijski partneri SDP-a nisu za nju glasovali. Pa evo da te stvari i takve stvari preveniramo ovo što je kolega u ime kluba SDP-a predložio, ja bi to apsolutno pozdravio i čestitao na tom prijedlogu. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mesić da mislim da bi struka svakako i to ne samo kada govorimo o kazalištima nego općenito trebala ukazivati na manjkavosti određenog zakonskog rješenja. Mogu vam dati neke primjere recimo iz Zakona o osnovnom i srednjem školstvu gdje je struka vrlo često davala primjedbe na zakon odnosno na to kako se zakon provodi u praksi i to je recimo Vlada prepoznala, jedna od prvih izmjena zakona iz toga resora su upravo bile bile popravljanje toga na što je upozorila struka. Ovo je jedan vrlo opsežan posao i ja bih volio da kada budemo raspravljali o novom Zakonu o kazalištu da to bude jedan vrlo široki konsenzus, prije svega struke, a onda i politike jer mislim da struku trebamo najviše slušati. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, uvaženi zamjeniče i pomoćniče ministrice kulture. Koji put je kad se raspravlja o zakonima najzanimljivije gledati kojim metodama se koriste oni koji ih osporavaju i koji su protiv, pa onda večeras smo vidjeli dvije ovako vrlo zgodne metode. Jedna metoda je bila govorit ćemo o svemu ostalom, osim o zakonu pa smo tako čuli o Zakonu o radu, o Dubrovačkim zidinama, o kulturnoj politici, o karakteru Ante Đapića o raznim o raznim elementima. Druga metoda je govorit ćemo o zakonu, govorit ćemo čak i o konkretnim primjerima, ali nećemo spomenuti ključnu informaciju, ključni podatak, a to je kad govorimo o konkretnim primjerima i konkretnim situacijama podatak da tamo 250 ljudi sjedi u blokadi i ne može do svoje plaće, ako već govorimo o konkretnom primjeru, iako novac postoji. Mi ćemo naravno ovaj zakon podržati, to vjerojatno ne trebam posebno naglašavati kao neku neobičnu činjenicu, a podržat ćemo ga zato jer on pruža rješenje za situacije kada iz različitih razloga nije moguće donijeti odluku i do sada taj zakon bez obzira na to što se ja čak i mogu složiti da je on do sada poticao na dogovor, ali za situacije u kojima do tog dogovora nije došlo nije imao rješenje. Ove izmjene i dopune zakona omogućavaju rješenje i u situacijama kad do dogovora osnivača ne dođe. Dakle cijela ta situacija zbog koje mi večeras ovdje raspravljamo u ovom zakonu je jedna dobra stara boljka hrvatskog zakonodavstva i njegove nedorečenosti u mnogim dijelovima. Drugim riječima, odlukom osnivača odnosno dogovorom osnivača se mora donijeti odluka i kad se osnivači dogovore to naravno funkcionira. Ali šta kad se osnivači ne uspiju dogovoriti? Dosadašnji zakon i ostali propisi ne daju rješenje za tu situaciju. Posljedica toga je između ostaloga i ova koju sam već spomenuo sa 250 ljudi u faktičkoj blokadi. I sad Ministarstvo kulture gasi požar. I najveća šteta, ako mene pitate, je da se Ministarstvo kulture s time mora baviti. Ja ne vidim ni na koji način kako će to utjecati, a pogotovo kako će to utjecati dramatično ili ili nezgodno ili neugodno na kulturnu politiku. Meni je ova cijela priča i nama u klubu HNS-a ova cijela priča više liči na nešto što bi trebalo zapravo biti posao Ministarstva uprave. To je pitanje problema upravljanja javnim ustanovama. Zakon koji se predlaže je premošćivanje jaza u upravljanju dok se osnivači ne uspiju dogovoriti. I kolega Hajduković je dobro rekao, nitko osnivačima ne brani da se dogovore večeras, noćas, sutra ujutro ili bilo kada. Onog časa kad se oni dogovore v.d. intendanta kojeg je imenovalo ministarstvo prestaje biti v.d. intendanta i postaje onaj o kojem se osnivači dogovore, preuzima sve funkcije, sve ovlasti i nastavlja s radom na način kako se osnivači to dogovore. to dogovore. Zamjenik ministrice je objasnio nekoliko rješenja za razne situacije koje zakon predviđa, ja ih naravno neću u ovo doba dana odnosno večeri ponavljati. Ali zaključno ću reći da se iz naše perspektive radi o dobrim, promišljenim i elegantnim rješenjima koja s jedne strane učinkovito, a s druge strane neagresivno i uzimajući u obzir specifičnosti kazališnog kazališnog miljea, kazališne djelatnosti i uopće sektora kulture, rješavaju moguće probleme koji su se pojavili ili će se pojaviti. Samo bih kolegama iz Ministarstva kulture rekao da s intendantima budu vrlo oprezni s obzirom da se s njima nikad ne zna kad će postati premijeri, a onda kao što smo vidjeli nastradamo. U svakom slučaju, HNS ovo podržava i glasat ćemo za ovaj zakon. Jasen (HDZ)** Slažem se iznad svega da treba omogućiti djelatnici HNK u Osijeku normalan rad i život i normalno primanje zasluženih plaća. A tko nam je to branio prije 4 mjeseca kad smo ovdje iz govornice na to upozoravali? Tko nam je to branio da uopće ovu situaciju ne dođemo, ako tako duboko sagledavamo i pažljivo sagledavamo kazališni milje. I zašto, ako o tome toliko vodimo računa kao što vi govorite, a ja vam tvrdim da to potpuno nije tako, da je upravo skroz suprotno, zašto onda sve one primjedbe iz javne rasprave koje smo imali prije 4 mjeseca gdje je jako puno subjekata u tome sudjelovalo, ama baš nijedna nije usvojena. Ja sam ovdje Zakon o Dubrovačkim zidinama spomenuo kao primjer da imamo situaciju da dolazimo samo s izmjenama i dopunama i da nikakva mogućnost suradnje, ako baš hoćete, po tom pitanju ne postoji ne postoji i nemoguće ju je provesti. Ako se ne usvaja nijedan prijedlog sa javne rasprave, ako se nikada ne usvoji niti jedan amandman, o kakvom vi to respektiranju kulturne javnosti i javne rasprave i kazališnog miljea govorite i kud nas to vodi? I nemojmo kulturu gledati joj sad mi je tu taj problem, ne može se potpisat plaće, sad moramo ići s ovim izmjenama i dopunama. Pa to nije način kako treba postavljat platformu uopće, potpuno suprotno. I ne govori to nitko ovdje zato što bi htio, ja ovo govorim zato da nam se ne dese više ovakve izmjene i dopune. U tom smislu sam prije 4 mjeseca i upozoravao zato da nam se to ne desi, naravno da nitko nije saslušao. Odgovor na repliku, Igor Kolman. ne razumijem na koji način to onda sada je argument protiv ovog zakona pa onda budite sretni da eto sa 4 mjeseca zakašnjenja se konačno radi ono što ste vi tako dalekovidno već prije četiri mjeseca predlagali. Dakle, rješava se problem koji se očito može dogoditi i događa. Ovaj prijedlog zakona to rješava i to je zapravo poanta cijele ove priče večeras, a o ovim drugim aspektima kulturne politike u širem smislu Zakona o kazalištima možemo razgovarati ali to nije tema ovog zakona o kojem večeras razgovaramo. naime spomenuli ste da u osječkom HNK-u radi 250 ljudi. Ta brojka nije točna, radi 208 ljudi. No, i da je jedna osoba bez plaće puno je, upravo se to događa zbog političkog odnosa upravo gospodina Đapića sa Gradskim vijećem i nesazivanja Gradskog vijeća, jer mi procjenjujemo da imamo većinu u Gradskom vijeću za imenovanje gospodina Schneidera i nastavak njegovog normalnog rada. I upravo iz tog razloga i ovdje u Saboru pošto je došlo do te rasprave jer lakše je sazvati sjednicu Hrvatskog sabora sa ovom točkom nego sazvati sjednicu Gradskog vijeća, pa makar izbjegavajući zakon. Upravo iz tog razloga smo išli sa amandmanom kako bi pomirili, ali i riješili sve neke buduće odnose i možda takve slične situacije. Ako ne bude prihvaćen ovaj amandman imat ćemo novu promjenu zakonskog rješenja u roku od 3 mjeseca. Odgovor na repliku, Igor Kolman. meni se čini iz perspektive Hrvatskog sabora kao zakonodavca i iz perspektive hrvatske Vlade odnosno Ministarstva kulture kao izvršne vlasti. Potpuno je nevažno tko je u pravu, tko je u krivu. Dakle, može biti županija sto posto u pravu i Đapić ili Gradsko vijeće ili bilo tko sto posto u krivu i obratno. Obaveza ministarstva kao predlagatelja zakona i nas kao onoga kao tijela koji taj zakon treba ili ne treba izglasati je da premostimo krizu u upravljanju kazalištem do koje je došlo i koja rezultira time da je 208 ljudi zahvaljujem vam na ispravci, 208 ljudi blokirano i bez plaće. Dakle, nevažno je zapravo tko je u pravu, tko je u krivu. Poanta je u tome da je kriza, da intendanta nema i da Ministarstvo kulture ovdje na sebe preuzima odgovornost da se ta kriza zakonskim rješenjem u ovom situaciji i u svim situacijama koje će se ubuduće pojaviti ili bi se mogle pojaviti da do takve krize ne dođe odnosno da se kad do nje dođe ona može brzo i efikasno premostiti upravo sa ciljem da se ljudi koji su najmanje krivi, dakle ljudi unutra u kolektivu, u kazalištu koji su tu najmanje krivi da ne budu oštećeni kao što su ovdje najviše oštećeni. Najmanje krivi su najviše oštećeni kako to često u ovakvim situacijama biva, a zakonsko rješenje i je zato tako formulirano da onog časa kad se osnivači dogovore v.d. kojeg je imenovalo ministarstvo prestaje postojati

Još prije 150 godina kazališne umjetnike i organizatore smatralo se probisvijetima. Čak su tada pisali o njima da je to kazališni ološ. Mnoge kazališne trube koje su u to doba gostovale u Zagrebu i prije toga znale su pobjeći da ne plate najam dvorana, da ne plate najam tu Amadeovom kazalištu. A u ta doba političare se smatralo uglednicima i finom gospodom. I evo kako su se prilike promijenile, povijesti čovječanstva tih 150 godina ne znači mnogo, to je tren. Danas kazališne umjetnike smatramo uglednim ljudima, ljudima kreativcima, a javnost političare poima kao probisvijete. Političari su oduvijek odlučivali o teatru i oduvijek su ga se bojali prije svega zato što ga nisu razumjeli, ali razumjeli su jednu stvar, a to je da je teatar subverzivna djelatnost, tempirana bomba koja svakog časa može eksplodirati u lice političkom licemjerju, nedoraslosti, pohlepi, svim anomalijama kojima se teatar rado ruga. I zato su često posezali za svim mogućim metodama kako bi zaustavili teatar, pa i u teatru bila i cvjetala cenzura, zabrane, protjerivanja, svega je bilo. Ali politički teatar kao institucija, kao oblik umjetničkog izražaja odavno postoji i politika se doista s pravom boji toga. Problem je sad što se teatar preselio u politiku. Najzanimljivije kazališne scene su predstavnička tijela lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Svega li se tu može nagledati i naslušati, kakve sve glume nema. petnaestak godina i u Hrvatskoj dogodio se čitav niz slučajeva u kojima je politika pokazivala mišiće. Malo koji odlazak s dužnosti u kazalištu, tu bio je bez trauma, bez lomova, regularan, po isteku mandata bez namjere da se čovjek ponovo kandidira. Rijeka, Pula, Šibenik, Velika Gorica, Zagreb, Osijek, na mnogim mjestima, u Splitu odlazilo se jer se moralo otići, ne zbog sukoba umjetničkih referenci niti poetika niti estetike nego zbog političke volje. Jedna od najperverznijih scena ili epizoda dogodila se u mome gradu 2010.godine. Kad već spominjete uvaženu gospođu Senku Bulić, ona je otjerana iz Velike Gorice na najbestidniji način. Ona je u tome gradu izgradila scenu Goricu i u doslovnom i u prenesenom kao najbolje malo kazalište u Hrvatskoj. Na tim daskama su režirali i Mađeli, i Buljan i Valt i Saša Broz, nastupali su brojni, vrlo ugledni, eminentni umjetnici. Trebao je doći i Juan Pablo najveći multimedijalni umjetnik Europe i meni je osobno obećao da će doći. Potjerana je 2010.godine bez obrazloženja. Lokalna vlast HDZ-a i DC-a nije mogla trpjeti politički teatar u gradu, nije mogla otrpjeti predstave kojima je kazalište tjeralo javnost da pogleda u lice svoje vlastite stranke. I što se tada dogodilo, je li ito od vas čuo od 2010.godine do danas ama baš o ičemu što je uprizoreno u toj kući u Velikoj Gorici za ikoga tko je tamo stvarao, ne to je podobni teatar. O njemu se ne čuje. Podobni intendanti i ravnatelji, o njima se malo čuje. Bilo je glasnih zahtjeva, da se toj Hrvatskoj praksi stane u kraj, da se prijeđe na francuski model, na čuveni model francuskoga ministra Aka Langa koji je revolucionirao mnoge prakse u Francuskoj pa i Europskoj kulturnoj politici. Pa je bilo rečeno tko bude ministar neka preuzme odgovornost, je li Hrvatska spremna za to? Pa upravo na ovim primjerima kada Ministarstvo kulture pokušava arbitrirati, vidi se taj jad lokalnih politika koje se kapriciozno nadmeću bez stvarnog interesa za estetiku i poetiku kazališta u Hrvatskoj. I reći ću samo na kraju, normalne države uglavnom uopće nemaju Zakon o kazalištu. To imaju zemlje poput naše. Hvala.

najbolja u predstavničkim tijelima, možda ali ako se sazovu predstavnička tijela a mi imamo situaciju oko kazališta da gradsko vijeće i na na iskaz ili zahtjev više ne od trećine vijećnika nije sazvano gradsko vijeće a upravo s tom temom. Vidi se ta kapricioznost ali žalosno je kad bi Sabor mogao sudjelovati u toj lokalnoj kapricioznosti. ja sam pogledao i vašu raspravu od prošlog upravo rasprave kad se govorio o Zakonu o kazalištima gdje ste u jednoj rečenici rekli, prema tome neće biti nikakvih kriza niti u Osijeku, niti u Rijeci, nadležna kazališta vijeća onako kako je definirana njihovih statutom svoj će izbor dovršiti u postupku koji joj je u tijeku. Znači, prognozirali ste u tom trenutku da neće biti krize u Osijeku a vaša se replika upravo odnosila na izlaganje našeg predsjednika kluba gospodina Salapića koji je prognozirao što će se dogoditi a ja vam danas prognoziram ako se ne bude prihvatio ovaj amandman da ćemo ponovo imati za tri mjeseca izmjene zakona ali sa puno većim posljedicama i puno većom krizom nego što je to danas. Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Bubalo, točno. Ovo što ste citirali to sam ja rekao ali znate ja vam se bojim ako kojim slučajem i uz božju pomoć doživim duboku starost i tada ću ostati naivan. Naime ja nisam mogao procijeniti do koje granice sežu vaši lokalni kaprici, ja sam se nadao, doista sam se nadao da će i gradska i županijska tijela prepoznati potrebu da sačuvaju Osječki HNK-a od krize ali to se nije dogodilo. Ali nemojte sada misliti i vas mimoilazi odgovornost kad se govori o tome da li u predstavničkim tijelima ima teatra ili nema. Nema tog predstavničkog tijela u Hrvatskoj koje se zbog potrebe lokalnih politika nije preslagivalo ili određivalo datume sjednica da bi pogodovalo svojoj vlastitoj izvršnoj vlasti i njenim interesima,

Imate jednu krasnu knjigu, zove se "Junaci, nitkovi i lude" koja govori o tome kako su bili kazalište i glumci trenirani u srednjem vijeku u Londonu, nisu smjeli preko mosta, nisu smjeli u Temzu nego su morali biti izvan grada, zajedno sa stokom, da ne bi došla kuga unutar zidina. I točno je, stvarno su puno puta morali neki ljudi otići jer i dalje, tvrdim u zadnjih 15 godina nismo imali ovako latentne sukobe prilikom imenovanja, morali su otići zbog toga što ih su se političari ponegdje valjda i bojali, a ponegdje su morali otići zbog para. Recimo situacija kada je 2004. u HNK-u smo imali 11 milijuna kuna duga, samo na … od par 100 tisuća kuna koje onda nadležni ministar od nikud nije mogao namaknuti, a u toj koži političar odgovoran za taj resor se nađe u jako teškoj situaciji kada na kraju godine shvatite da imate rupu od 11 milijuna kuna duga, a vi ste pod obavezom financijske odgovornosti, u velikim ste problemima. Zna to dobro i sadašnji zamjenik ministrice jer je bio ravnatelj festivala i zna što znači na kraju godine kad mu fali kuna da zatvori buđet, kad mu fali par tisuća, koji su problemi, a kamoli milijuni. To je vrlo ozbiljan razlog za odlazak bez obzira na svu poetiku, poetici svaka čast, to je jedan od apostola. A što se tiče ovih predstava, došle su, upravo te iz Velike Gorice pa čak i ona čuvena od Leta 3 i to na Splitsko ljeto i ono što ste spomenuli, što se nije moglo doći, upravo pod vodstvom gospođe…

razumije./ … Pa eto vidite, znači ima nade i za mene u posthumoru, e dobro, hvala. Što se tiče ovoga s kraja, da to su predstave koje su rađene u koprodukciji i zahvaljujući koprodukciji i nakon odlaska gospođe Bulić, još 6 mjeseci su bile prikazivane, ali ne u Velikoj Gorici. Tako je, dakle gostovala je na Splitskom ljetu. Ali sve ono što je kasnije kreirano, stvoreno, pokazano veliko goričkoj publici potpuno je nepoznato široj javnosti jer je ignorirano. Ja se ne usudim reći da je umjetnički nerelevantno, ali je definitivno nezapaženo. U svakome slučaju ja ne bih volio da se ovaj kriterij odgovornosti prema javnom novcu brka s onim što sam ja govorio jer on naprosto nema veze s tim, on mora postojati u svakoj djelatnosti koja god raspolaže javnom novce, znači to nema veze samo s kulturom nego sam svim drugim djelatnostima i u tom smislu, 11 milijuna kuna proizvedenoga gubitka ili manjka u kazalištu, u javnoj tvrtci ili bilo kojoj ustanovi, a ako hoćete i u nekom drugom obliku javnoga organiziranja, ne može biti ništa drugo nego neodgovorno poslovanje, a zna se koji zakoni to sankcioniraju. Hvala lijepo. Ivan (HDSSB)** Kolega Beus, imali ste dosta teatralan nastup, mogao sam vas, da zažmirim, zamisliti kako se nalazite negdje na kazališnim daskama. Što se tiče vašeg izlaganja i spočitavanja kolegi Mesiću koji je bio prethodni ministar kulture, ja ću vam reći, možda puno objektivnije od vas jer sam bio oporbeni zastupnik i u njegovom mandatu i u mandatu vaše ministrice da imam nekako dojam kao da se svake četiri godine zamijenite za govore. Svaki od vas kad se nalazi u oporbi priča jedno, a kada dođe u poziciju vlasti, zaboravi ono što je radio iz pozicija Vlade, trudi se svim silama proširiti svoje ovlasti, a u isto vrijeme da bi smanjio troškove državnog proračuna. Tako je i ovdje jedan slučaj gdje država daje nekakvu sitnu, sitan novac za osječko narodno kazalište, za programske troškove, a grad i županije daje svatko po 12 milijuna kuna, to znači ukupno 24 milijuna kuna. Ja nemam ništa protiv da se ovaj zakon sutra izglasuje, ali isto tako izvolite uložiti jedan amandman da Hrvatska Vlada, Ministarstvo kulture preuzme trošak HNK u Osijeku i da izvoli godišnje izdvojiti 24 milijuna kuna za financiranje i za kazalište Znači, tko daje novac, u redu bi bilo da i odgovara za to kazalište na sve načine pa i samim time da sudjeluje u izboru intendanta i vršitelja dužnosti intendanta. Ovo je na prvom mjestu jedno političko pitanje koje se moglo riješiti i na puno korektniji, odnosno drugi način, vidjet ćete mi ćemo pokušati popraviti ovaj prijedlog zakona, ove izmjene zakona sa jednim kratkim, jednostavnim amandmanom koji bi riješio sve probleme što se tiče funkcioniranja funkcioniranja HNK u Osijeku. U interesu i na zadovoljstvo i građana Osijeka koji posjećuju kao gledatelji, a isto tako i na zadovoljstvo svih koji žive i rade u tom kazalištu i u njemu primaju svoju plaću. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Goran Beus Richembergh. Kolega Drmiću, vi ste nešto krivo ili čuli ili shvatili. Ja baš u svome govoru ništa nisam spočitavao kolegi Mesiću, čak štoviše. Mislim da on u svome mandatu vrlo korektno se postavio kao ministar kulture, a s druge strane znadem da je ministar u vrijeme kada se rušila Senka Bulić i tjerala iz Velike Gorice, kumio i molio lokalnu vlast da to ne čine, pa ga nisu poslušali, oni su imali svoje interese. A to što ja kada govorimo malo dramatiziram i što to vama izgleda teatralno to je samo zbog toga da neke kolegice i kolege koji ne mogu dugo održati pozornost na ono što bi ja inače govorio zapravo privučem da bolje slušaju pa da možda i upamte. Ja ne znam jeste li vi među njima ali nije uopće važno. Hvala. raspravi, na primjedbama, na mnogim zapažanjima. Malo bih se osvrnuo na par situacija na koje mi se čini da bi trebalo ipak detektirati i postaviti onako kako mi se čini da bi bile konkretne i korektnije u svemu ovome. Govorilo se na neki način o financijskim sredstvima koje daje u ovom slučaju županija i grad za HNK Osijek i očito da je rasprava danas o izmjenama o Zakonu o kazalištu bila fokusirana upravo na taj problem. Nitko ne želi skrivati da se radi uistinu o jednom velikom problemu, strašnom problemu za kazalište koje ima jako dugu tradiciju. Tu ću još jednu malu digresiju odmah kazati, siguran sam da će me gospodin Šnajder podržati. Nije on dobio nagrade, nagrade su dobili glumci, nagrade su dobile predstave, nagrade su dobili umjetnici koji su to izvodili, ja sam to sve više-manje gledao pa čak sam i dirigirao jednu predstavu gdje je jedna kolegica pjevačica prvi puta ja mislim u povijesti Osječkog kazališta dobila Nagradu hrvatskog glumišta, znači znam dobro to kazalište. jako mi je teško zbog kolegica i kolega koje su to. Međutim definicija odnosno inzistiranje o tome da pojednostavim tko daje novac, odlučuje pa mi smo poštovali to, dapače, ako je netko slušao zapisnike i snimke od prijašnjih saborskih rasprava ovdje, ja sam onda isto igrom slučaja bio u ovoj situaciji gdje sam sam pohvalio ako to išta uopće može značiti odnosno ukazao na to da u osječkom slučaju imamo idealnu situaciju županije koja to kazalište drži svojim županijskim i grad koji ga drži gradskim i da zajednički financiraju jedan važan kulturni projekt ne samo za grad nego za županiju i za regiju pa čak naravno i za ovu državu što opet dokazuje kvalitete predstave koje su dobile nagrade, koje su bile kandidirane za nagradu hrvatskog glumišta. Prema tome, ta idealna situacija nažalost se pokazala i ne tako dobrom sada u trenutku kada se trebao postići dogovor. Izmjene ovoga zakona ne dozvoljavaju Ministarstvu kulture niti ministrici kulture da imenuje intendanta HNK u Osijeku niti ulazi u područje dogovora, razgovora, pregovora kolega i kolegica u županiji odnosno u Gradskom vijeću grada Osijeka, gradskom poglavarstvu nego u onom trenutku kada očito se može doći do trenutka kada treba donijeti odluku koju donosite zajedno, zajednička mora biti odluka ona mora biti usuglašena, a koje nema opet postavljamo pitanje što onda. da odluka nije odnosno da nije usuglašen ovaj stav i ove izmjene. Koliko znam, pa i osobno sam sudjelovao u nagovorima i sa gradonačelnikom i sa županom, ministrica je bila vrlo aktivna, pokušavali smo riješiti taj slučaj dogovorima i županiji i gradu je poslan ovaj prijedlog na suglasnost. Dva puta je bila pitana županija za to koliko znam čak su neke kolege posjetile Ministarstvo kulture ali mi nismo dobili pismeno očitovanje gospodina župana niti županije. Prema tome, nažalost moram reći da se to nije dogodilo što smo očekivali da bi se trebalo dogoditi. Što se tiče prijedloga kulturne javnosti na ono što dolazi kao prijedlog iz Ministarstva kulture, a ide na tzv. javnu raspravu ovoga puta je to bilo 8 dana što je sve zajedno 192 sata koja su bile radnom narodu Hrvatske i kulturnoj javnosti na raspolaganju da bi dali svoje primjedbe na ove izmjene i dopune. Mi smo ogroman broj primjedbi dobili na našu mrežnu stranicu brojkom i slovima 1 (jednu) tako da bi trebalo demistificirati malo, inzistiranje nekih nadriliječnika, naših tijela kulture o tome što zapravo javna rasprava može dati. Da ne kažem uistinu da držimo i ministrica tu apsolutno ima pravo i Ministarstvo kulture da je ovo pravno-formalni problem. ovo sa strukom ima utoliko veze da je struka žrtva sada tog problema i da su glumci, pjevači, plesači podsjećam na baletne uspjehe tog kazališta sada u HNK u Osijeku, tehnika, svi su oni žrtva upravo te situacije koja nas je dovela do ovog da moramo reagirati. Evo zahvaljujem svim koji su sudjelovali u ovoj raspravi i nadam se da će ovo uistinu vrlo brzo dovesti do rješenja da će naše kolegice i kolege u Osijeku moći normalno nastaviti raditi. ja sam već rekao Hrvatsko narodno kazalište nema financijski problema, problema. HNK u Osijeku će i ove godine dobit potporu i županije i grada Osijeka. Crne prognoze i najave koje ima gospodin Bubalo ne bih komentirao nego vjerujem da će kultura ipak pobijediti u svemu ovome. Hvala. Hvala lijepa. I kolega Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo gospodin Šipuš. Naime, točno je da grad i županija financiraju kazalište sa jednakim omjerima, ta je tvrdnja točna. No kada govorimo o nagradama koje su dobili umjetnici i koje su dobile pojedine predstave, ali dobilo je i HNK u Osijeku, a upravo pod intendantom gospodinom Šnajderom. Također i financijski se oporavilo HNK u Osijeku i za Vlahe Ljutića koji je ostavio silne dugove, a vidimo ovih dana da je i presuđen. Prema tome ono što vam želim reći, tekst sa osječko-baranjskom županijom nije usuglašen i mislim da to nije doro. Mislim da ste tekst trebali usuglasiti s Osječko-baranjskom županijom, sjesti s njima na razgovor kao što je i župan nudio više mogućnosti gradu Osijeku ali nije ovo jedina institucija u kojoj grad i županija imaju omjer 50:50. Tu je regionalna razvojna agencija, tu su neke druge institucije izgleda da se koplja jedino lome na kazalištu. Ja bih rekao ono što ste vi rekli i to ponovio, struka je žrtva danas, a bojim se da će biti i veća. Nadam se i ja isto vjerujem da se neće ostvariti one crne prognoze zbog kojih smo svi mi koji živimo u Osijeku, koji volimo osječki teatar i koji smo ponosni na 107 godina tradicije osječkog teatra koji rado gledamo predstave i koji se ponosimo s teatrom, ali i svim nagradama koje smo dobili prošlih nekoliko godina. Nadamo se da se neće dogoditi ono najgore, prema tome mi još jednom apeliramo da akceptirate ovaj amandman koji smo uputili. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege, sutra u 9,30 započinjemo sa raspravom o izvješću zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za 2012.godinu. Želi vam ugodnu večer. Laku noć. Hvala i vama.